Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 914 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do Hvala vam lijepo. Zakon o sudskom registru je temeljni propis registarskog prava kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra te postupak u registarskim stvarima. Predložene izmjene i dopune su posljedica i prate predložene izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima kojima se napušta obveza objave u Narodnim novinama. Naime, umjesto objave u Narodnim novinama sve objave vezane za trgovačka društva i druge subjekte upisa u sudski registar objavljivat će se na internetskoj stranici sudskog registra kao jednako brzom i transparentnom načinu objave koji je pritom i znatno jeftiniji. Trebamo razlikovati objave na internetskoj stranici sudskog registra koje su vezane za upis u glavnu knjigu sudskog registra od objava koje nisu u vezi s upisom u glavnu knjigu, a moraju se po zakonu objaviti, recimo poziv za glavnu skupštinu društva za ove druge, dakle za objave koje nisu u vezi upisa u glavnu knjigu sudskog registra. Predloženim zakonom predlaže se obveza plaćanja sudske pristojbe i to u iznosu od 100 kuna, a više naravno nema troška objave u Narodnim novinama. Mi smo obvezali predlagatelja da podatke i priopćenja čiju objavu traži dostavi i na papiru, ali i u elektroničkom obliku dakle na mediju podobnom za prijenos podataka kako bi cijeli ovaj proces olakšali. Poseban subjekt upisa postaje i stečajna masa koja se upisuje u registar kada je to propisano Stečajnim zakonom, a navedeno se naravno propisuje radi usklađenja sa tim zakonom. Uvodi se i dodatna mogućnost da kao informacija budu javno dostupni podaci o upisanim fizičkim osobama, dakle podaci o članovima uprave, zamjenicima članova uprave, predsjednicima i članovima Nadzornih odbora društava odnosno izvršnim direktorima, predsjednicima i članovima upravnih odbora o prokuristima i drugim članovima Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a kolega Davor Miličević. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra se suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Osnovni propis registarskog prava kojim se uređuje pitanje osnivanja, ustroja i vođenja sudskog registra stupio je na snagu 5. siječnja 1995. godine i do sada smo imali veliki broj izmjena i dopuna zakona te dvije uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Zadnja izmjena i dopuna ovog zakona bila je ne tako u davno 2014. godini. Prema tome, nakon toliko donesenih izmjena i dopuna zakona klub HDZ-a mišljenja je da bi predlagatelj trebao pristupiti izradi cjelovitog novog zakona koji bi zasigurno bio bolje rješenje za njegovu primjenu nego njegova dorada svako malo. Međutim vratit ću se na kratko samo na zakon, sudski registar je kao što znamo javna knjiga čijim upisom nastaju određeni pravni učinci i za subjekte upisa, ali isto tako i za treće osobe. Potreba za opetovanom intervencijom u ovom zakonu i njegova primjena u hitnom postupku jeste nužna potreba usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima kao temeljni propis registarskog prava kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra te postupak u registarskim stvarima. Prema tome, predloženim izmjenama se napušta obveza objave u Narodnim novinama što se zamjenjuje objavom na internetskoj stranici sudskog registra kao brzi i transparentni način objave što je ujedno i znatno jeftiniji postupak. Na kraju, važno je naglasiti da za provedbu ovog zakona potreban je iznos od 250 000 kuna koji je prema obrazloženju predlagatelja planiran u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu za razvoj i održavanje pravosudnog informacijskog sustava. Klub HDZ-a podržat će ovaj zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena zamjenice ministra, kolegice i kolege. Dakle ovaj zakon se naslanja u biti na prethodnu točku i u biti možemo manje-više ponovit sve što je onda bilo rečeno. Mislim da treba pozdravit intenciju dakle da se i ovdje uvodi načelo … uprave u pogledu sudskog registra, dakle da se može u elektronskom obliku objavljivati objave umjesto u Narodnim novinama, da se to može predati elektronskim putem putem te da se određeni troškovi mogu na taj način podmirivati. Isto tako treba pozdraviti povećano ostvarenje transparentnosti u području području koje uređuje sudski registar, dakle da se ovdje sad upisani podaci o fizičkim osobama će biti dostupni što je dosad bilo izuzetno teško naći takve podatke i vrlo lijepo … tako da će svatko moći kad će htjeti poslovati sa određenom osobom moći u sudskom registru vidjeti tko je dakle prije osnivao trgovačka društva i na koji način je bio upisan u sudski registar što će biti dakle izuzetno dobar alat možda čak i u sprečavanju prevara jer ćemo moći vidjeti osobu, moći ćemo vidjeti u kojim trgovačkim društvima je bila imatelj udjela odnosno u kojem je bila član uprave odnosno sudjelovala na neki način u radu trgovačkog društva, a koji se registrira u sudskom registru te će to biti vrlo vrijedan podatak u planiranju budućeg poslovanja ili u sklapanju određenih pravnih poslova. Stoga mi u SDP-u pozdravljamo i ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Hvala.